госпожо председател, госпожи и господа народни представители!

това решение. Гласували 125 народни представители: за 49, против 74, въздържали се 2. Предложението не е прието.

да гласуваме. Гласували 137 народни представители: за 47, против 67, въздържали се 23. Предложението не е прието.

Моля, гласувайте. Гласували 80 народни представители: за 7, против 18, въздържали се 55. Предложението не е прието.